Prelazimo na objedinjenu raspravu o iduće dvije točke dnevnog reda: - Konači prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državnim službenicima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 318 - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama državnih revizora, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, čitanje, PZ br. 321 Predlagatelj oba zakona je Vlada RH. Prijedloge akata primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani na oba zakonska prijedloga se mogu podnositi do kraja ove rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Pitam predstavnika predlagatelja želi li dodatno obrazložiti prijedloge? Da. Ministar uprave Arsen Bauk. održanoj krajem veljače donijela nekoliko uredba i odluka kojim je smanjila koeficijente odnosno osnovice tamo gdje je to bilo moguće za 3% za plaće većeg dijela službenika i državnih dužnosnika i drugih javnih djelatnika kojima su plaće uređene na način na koji su već uređene. Za dvije skupine službenika za smanjenje koeficijenata od 3% trebam odluku odnosno izmjenu zakona u Hrvatskom saboru i to je sada na dnevnom redu. Jedna se odnosi na rukovodeće državne službenike kojima je koeficijent složenosti poslova iznad 3,5 dakle iznad maksimuma koji je utvrđen zakonom iz 2001.godine, a drugi su revizori kojima je koeficijent također određen zakonom. I ovo je prijedlog kojim se i toj skupini službenika smanjuje koeficijent za 3%, a to je već napravljeno za ostale državne službenike za javne službenike, za državne dužnosnike, pravosudne dužnosnike i sve ostale čija je većina plaće bilo kroz koeficijent bilo kroz osnovicu bila u ingerenciji Vlade, ovo je u ingerenciji Sabora i evo ovo je ustvari operacionalizacija one odluke o smanjenju plaća za 3%. A kako smo u prošlom zakonu govorili o Ministarstvu regionalnog razvoja sada bi analogno tome mogli govoriti o Ministarstvu financija ali kako je zakon su iz djelatnosti Ministarstva uprave onda u ime Vlade RH ih ja predlažem. Zahvaljujem. Zahvaljujem ministru. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. U ime kluba HNS-a raspravu će podijeliti dvojica kolega Boris Blažeković i Srđan Gjurković. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Gospodine ministre sa suradnicima. Bez obzira na vrijeme koristit ću ponovo priliku da govorim o nešto više o državnim službenicima odnosno službenicima javne uprave. Ova izmjena zakona kao što je već rečeno odnosi se na umanjenje koeficijenata plaće rukovodećih državnih službenika za 3%. šteta je da se mora rezati na državnim javnim službenicima i to rukovodećem kadru. No nažalost realnosti su takve i od stvarnog života, stvarnih situacija i okolnosti bježati ne možemo. obrazloženu prijedloga izmjena ovog zakona piše "Zbog jakog utjecaja globalne gospodarske financijske krize indeks stopa rasta BDP-a je negativan što utječe na pad zaposlenosti u RH. u cilju u cilju neophodne fiskalne štednje i fiskalni državni sustav i državnih javnih službi te očuvanja radnih mjesta i pune zaposlenosti u vrijeme recesije nužno je smanjiti troškove rada u državnim i javnim službama na svim razinama". Pred realnostima nije dobro gurnuti glavu u pijesak, s njima se treba suočiti i treba pronaći a često i nepopularna rješenja kako bi se u konačnici postigao cilj u ovom slučaju održivost sustava. Svi mi od državnih službenika s pravom tražimo izvrsnost. Oni su sustavni i neodvojivi dio funkcioniranja države na svim nivoima i u sve tri državne neovisne vlasti, zakonodavnoj, izvršnoj, sudskoj. Bez kvalitetnih stručnih i profesionalnih državnih službenika niti jedna država ne može funkcionirati. Svi državni službenici u krajnjim su konzekvencama u funkciji i rade za građanke odnosno građane. Neki su državni službenici neposredni izvršitelji državne, odnosno vladine politike. Brojni državni službenici u neposrednom su kontaktu s građanima, korisnicima državnih usluga, odnosno usluga javne uprave. Državni službenici na svim razinama svakako moraju biti najkvalitetniji stručni kadar koji Hrvatska uopće ima. Državni službenici su neophodan profesionalni kadar i zahvaljujući baš njima država funkcionira svakodnevno. U velikoj većini današnji državni službenici to jesu. Istina je i da su službenici ogledalo svojih nadređenih, a nerijetko i ogledalo državne odnosno vladine politike. Istina je i da kao svugdje među državnim službenicima ima i neradnika i nekorektnih osoba, ali su u velikoj manjini i to je manji problem koji se adekvatnim ocjenjivanjem i stegovnim postupcima riješi. Kao što rekoh državni službenici, službenici javne uprave su u najvećem broju visoko kvalitetni, adekvatno obrazovani i vrijedni radnici i radnice koji su napornim i predanim radom zaslužili našu pažnju, naše poštovanje i društveni ugled. Nerijetko se na državne službenike neopravdano i nepravedno svaljuje odgovornost naših pogrešnih odluka, krivih neživotnih propisa i taj segment teških uvjeta rada državnih službenika treba razumjeti i kvalitetno i brzo mijenjati. Nama u HNS-u, Liberalnih demokrata, čini se da je jedan od vodećih problema adekvatno nagrađivanje državnih službenika te osiguravanje ne samo normalnih već što boljih uvjeta za rad državnih službenika. Ukoliko tražimo od državnih službenika kroz Zakon o državnim službenicima i njegovih čak 160 članaka izvrsnost, uzornost u ponašanju, besprijekornost u odnosu spram obavljanja posla za javnost, moramo osigurati ili bar nastojati osigurati primjereno nagrađivanje i što bolje uvjete. Osim samih plaća postoje drugi način kako se to može raditi i odati priznanje, izraziti zahvalnost kvalitetnim službenicima i službenicama na njihovom kvalitetnom i predanom radu. To treba njegovati i poticati kod svih nadređenih. Jedan od posebno važnih elemenata je i briga za stalno doškolovanje državnih službenika i njihovo stručno usavršavanje i u tom dijelu država ne bi smjela biti popustljiva. I dozvolite mi u ovom trenutku jednu malu digresiju koju sam već jednom napravio, a to je želim ponoviti što što sam već rekao, a to je da bi mi ovdje u Saboru mogli učiniti nešto malo više za naše djelatnice i djelatnike. Od njih zahtijevamo i to s pravom besprijekornu profesionalnost i stručnost. U velikoj većini to i dobivamo. Kao i većina državnih službenika danas u Hrvatskoj, sigurno i službenice i službenici Sabora kao i većina hrvatskih građana osjećaju teret globalne i hrvatske ekonomske krize. No kao što sam rekao postoje razni načini da im se olakša rad i osiguraju adekvatni uvjeti i opet ću navesti primjer. Jedan od minimum minimuma bi mogao biti da se saborskim službenicama i službenicima kao što to imaju sve manje i srednje firme, o velikima da uopće ne govorim, da se dakle osigura djelatnicima i djelatnicama Sabora iznađe mogućnost parkiranja i recimo ovdje ću sad reći konkretan primjer, u javnoj garaži Tuškanac. Taj napor svi zajedno morali bi učiniti. No da zaključim, mi u HNS-u jedva čekamo vremena kad će javna služba postati prestižna djelatnost najvrsnijih kadrova u Hrvatskoj s visokim plaćama i priznatim društvenim statusom. Pozivamo sve, a i sami ćemo aktivno raditi na tome da služba u javnoj upravi bude na čast i državi i službenicima. Do tada se trebamo svi i državni dužnosnici i građani s poštovanjem i zahvalnošću odnositi spram državnih službenika, službenika u javnoj upravi, uz čvrsto uvjerenje da istovremeno niti jednog državnog službenika eventualna neadekvatna plaća i loši uvjeti rada ne oslobađaju od od najprofesionalnijih pristupa njegovom ili njezinom poslu. Sad će dalje kolega Gjurković. **Stazić, Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege. Naravno da apsolutno bilo kakvo smanjenje plaća nikad nije, ne stvar je popularnosti nego stvar je realnosti života da smanjuje standard svih onih kojima se smanjuje plaća. Dakle iako ovaj zakon ovo je u biti vezano za smanjenje plaća kako je u uvodu rekao ministar državnim službenicima i javnim djelatnicima. Ali u obrazloženju jasno se kaže da stanje koje je u Republici Hrvatskoj Vlada sagledava na realan način pada BDP-a ali i ključnog zadržavanja radnih mjesta svih onih u javnim službama. Ono što je isto tako bitno naglasiti, a to posebno normalno i javno ljudima kojima se u biti smanjuju plaće od 3% a to je da u ovome trenutku javni sektor ima u prosjeku 19% veće plaće od prosjeka u Republici Hrvatskoj i da ima 28,5% veće od prosjeka privatnog sektora. I to je ona ključna poruka ove Vlade, da oni koji stvaraju i u normalnom društvu, u tržišnoj ekonomiji sasvim je realno da oni koji imaju u rizičnim poslovima na tržištu imaju veće plaće od onih koji u biti temeljem poreza dobivaju plaće, temeljem onoga što stvara realan sektor kroz dodanu vrijednost odnosno kroz poreze koji se plaćaju u javnom sektoru. Treba isto tako kazati da su u državnoj upravi 2008. godine plaće rasle 13%, 2009. 15%, 2010. 1,4% i to je ona realnost koju treba jasno znati. To je ono vrijeme sjećamo se dobro kad se govorilo da u Hrvatskoj krize nema i da mi nemamo utjecaj krize svjetske koja je bila jasna, samo je pitanje kad će u Hrvatsku doći. Ono što je isto bitno za znati kod smanjenja plaće od 3% ne samo za ove zakone da je prosječna, da je privatni sektor odmah 2008. i 2009. reagirao i smanjivao plaće, da je prosjek plaće u privatnom sektoru sa 5700 kuna smanjen na 4600 kuna čime ovaj potez Vlade RH, realan potez ne samo radi proračuna, nego radi određenog balansa u realnoj tržišnoj ekonomiji je potez koji je nužan. Ali je isto tako jasno da svi oni kojima se smanjuju plaće moraju znati da privatni sektor koji puni proračun, koji osigurava plaće u javnom sektoru je puno više pao i da ovaj minimum i pokušaj zadržavanja radnih mjesta i minimum u smanjivanju plaća. Naravno klub Hrvatske narodne stranke će podržati oba dva zakona. Hvala lijepa. Imam prijavljenu, ne dobro odustaje. Dobro, hvala. Nastavljamo raspravu po klubovima. U ime kluba HDSSB-a govorit će poštovani Josip Salapić. Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora, uvaženi ministre sa suradnicima. Evo nas pet, šest je ostalo da raspravljamo ovoj jednoj vrlo važnoj temi, pa onda se ponekad, ne zbog televizijskih kamera, nego zbog težine teme i problema ali i broja zastupnika i zastupnica u Saboru gubi smisao za neke dubinske rasprave. Jednostavno kada nema odgovora na neka pitanja glupo je raspravljati sam sa sobom. Ako se od državnih službenika, namještenika traži izvrsnost, ako se traži u tome da dobro i pošteno obavljaju svoj posao u svakom slučaju trebaju biti i primjereno plaćeni za ono što rade. S obzirom da su obrazloženja oba ova zakona da se zbog tereta krize i recesije u kojoj se Hrvatska nalazi već nekoliko godina smanjuju plaće za 3%, a posljedično je to i ona odluka Vlade Republike Hrvatske uredbom da će se na isti način smanjiti plaće za 3% bruto negdje ukupno oko 231000 državnih službenika, namještenika. Ovo se radi, dakle o rukovodećim ljudima, o državnim službenicima, o državnim revizorima, tajnicima ministarstava, potpredsjednicima Sabora i Vlade sad da ne nabrajam po zakonu. Ono što je važno reći da ponekad je jednostavno potrebno priznati da se u nekoj situaciji ne zna ili ne može bolje i da je bolje tražiti konsenzus u svim političkim strankama, negoli nešto što nije neprovedivo. Ako Plan 21 u kojem je stajalo u jednom dijelu da je gospodarski oporavak i ponovo zapošljavanje onih koji su zbog krize izgubili posao jedna od najvažnijih smjernica tog plana, ako to se ne može ispuniti, onda je bolje priznati da se nešto ne može i ne ide pa tražiti suradnju u svim strankama, nego stvarati neprijatelje. Evo bili smo svjedoci jučerašnje rasprave u Saboru kada je sve krenulo nizbrdo, kad jednostavno jedan neprimjereni govor i svađe i natezanja neće dovesti do ničega. Mi zbog onog principa i zbog načina na koji smo do sada u klubu raspravljali ja ću to na malo drugačiji način reći. Svjedoci smo bili da je Vlada sa sindikatima postigla jedan gentlemanski sporazum da će se ukinuti oni regresi, božićnice, dodaci na plaće, na jubilarni rad, na nagrade, a da se u plaće neće dirati. Od toga se sporazuma sa sindikatima i zaposlenicima odustalo. bilo je nužno po obrazloženju predsjednika Vlade prijeći i izaći ovu mjeru, to je smanjenje plaća 3% bruto. Da li će to pomoći nešto gospodarskom izvlačenju Hrvatske iz krize vjerujemo da neće. Jednostavno ako je tako teško stanje, jedan teški možemo to medicinskim rječnikom karcinom liječiti andolima jednostavno to neće pomoći nikome ništa. Ako je to tako, a izgleda da ta mjera od 3% bruto upravo takva i da će doći do još novih težih lijekova od andola. Prijeći će se na nešto puno teže. Mi se nadamo da nećemo morati davati našim zaposlenicima morfij da mogu izdržati svoje radno mjesto, jer su im plaće sve manje i manje, a troškovi života i troškovi življenja obitelji sve veća i veća. Sve veći je broj nezaposlenih na žalost. Ne mijenja se ništa u onom realnom sektoru, u investicijama. Evo ja sam bio nazočan na prezentaciji ministara u Osijeku prije neki dan. Puno je tu postavljeno pitanja konkretnih, ali nije bilo konkretnih odgovora na prave probleme a to je da ono što je zaista veliki problem sve veći broj nezaposlenosti, a sve manje investicije. Tamo su ministra gospodarstva dočekali radnici MK Slavonije koji nisu primili plaću 2 mjeseca, radnici Bizovačkih toplica tamo iz našeg kraja Osječko-baranjske županije 4 mjeseca. Dakle, u nekim teškim uvjetima liječiti ovako teško gospodarsko stanje nekakvim andolima jednostavno neće se postići ništa. Mi smo protiv oba ova prijedloga zakona zato što, ako je nešto rečeno da se neće dirati onda to treba ispoštovati ili treba priznati jednostavno da ono što je Vlada svojim gospodarskim programom predvidjela da neće dirati plaće i mirovine da se od toga odustaje, da Plan 21 više ne postoji

neće podržati ova dva prijedloga zakona. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepo. Raspravu u ime kluba HDZ-a podijelit će kolege Davorin Mlakar i Ivan Šuker. Hvala lijepa. Evo i zbog naših otočana i ostalih s kontinenta mi smo podijelili vrijeme. Nastojat ćemo bit kratki, Ovo je jedan kako bi se moglo reći situacijom iznuđen zakon od najave da će Vlada svim državnim službenicima i svim javnim službenicima, ljudima zaposlenim u javnim službama smanjiti plaću za 3%. Moram sa, reći ću ipak bez ikakve zluradosti reći da sam vam prije tri tjedna, a možda i manje, govorio o činjenici da gurate treću izmjenu i dopunu Zakona o državnim službenicima po hitnom postupku. Da se protivimo hitnosti postupka jer da ona u sebi često puta nosi nedovoljno razrađene odredbe koje će nam se razbit o glavu. Zašto to govorim? Prošlo je dva tjedna, dobili smo četvrtu izmjenu Zakona o državnim službenicima. U ocjeni stanja i osnovnim pitanjima koja se trebaju urediti ovim zakonom predlagatelj kaže nakon višegodišnjeg uzastopnog gospodarskog rasta, rasta zaposlenosti i pada nezaposlenosti jak utjecaj globalne gospodarske i financijske krize tijekom protekle tri godine preokrenuo je trend makroekonomskih kretanja. kretanja. Pad BDP-a izravno je utjecao na gašenje radnih mjesta u realnom sektoru i nagli porast stope nezaposlenosti. Krajem 2010. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje evidentirano je oko 260 tisuća nezaposlenih osoba koje su prethodno bile u radnom odnosu. Što to znači? Bitno je da su nezaposlene. Da li su bile prije ili nikada ne znam koja je to kategorija u odnosu na ostale. Međutim, predlagatelj nije napisao ono što je puno važnije, u krajnjoj liniji nije bitno koliko ih je bilo 2010., bitno je da ih 2013. ima 375 tisuća. To je taj trend koji je katastrofalan, ali s obzirom na ogromnu brojku predlagatelj je mislio da je I sada je nakon dva tjedna od treće izmjene ponovno došao prijedlog da donosimo zakon sukladno članku 159., tvrdim nije sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskog sabora, da postoje osobito opravdani državni razlozi da se donese ovaj zakon po hitnom postupku. Tim više što koliko sam ja ovako uspio na brzinu izračunati ako su i na svim mjestima ovi ljudi kojima sada smanjujete plaće odnosno koeficijente njih je ukupno 70. Dakle, ovaj zakon je zakon za 70 ljudi od kojih su glavni tajnici ministarstava, zamjenici predstojnika državnih ureda tu još nismo ukalkulirali ovog novog kojeg kojeg ćemo danas dobiti vjerojatno. Uglavnom radi se, ili ako jesmo još bolje. Kada bi svi oni i bili na tim mjestima to bi bio broj od 70 ljudi. 70 ljudi da im pada koeficijent za obračun plaće tako da bi im bruto plaća bila manja 3% ne može biti opravdan državni razlog da se zbog toga donosi zakon po hitnom postupku bez obzira sviđalo se to Vladi ili ne. To nije argument iz Poslovnika da predložite hitni postupak. A ako ste se već zabunili predložiti ga onda Sabor treba odbaciti takav prijedlog i zahtijevati od Vlade da i ovaj zakon kao i prethodi o kojem smo govorili ide u dva čitanja. S obzirom da se protivimo zbog svega onog i što je kolega Salapić govorio tome da se smanje plaće u javnoj i državnoj službi za 3% protivit ćemo se i donošenju ovog zakona. I tvrdimo da vrijeđate Poslovnik Hrvatskog sabora predlažući hitni postupak zakona. Nastavit će kolega Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre. Pa vrlo je interesantno da za ova dva prijedloga zakona identično obrazloženje je u točku, zarez, dakle sve je isto napisano. No, ja bih ipak želio nešto drugo reći. Čovjek bi mogao danas zlurado govoriti međutim mislim da nije naprosto niti vrijeme da čovjek bude zlurad i da se bilo kome smije. Dakle, kad prije pet godina kad sam za ovom govornicom kao ministar rekao da je 80% Proračun RH zadano i da bez kresanja prava se ne može ništa napraviti svašta sam čuo s druge strane. Međutim, gledajte nakon 5 godina mi raspravljamo o potpuno identičnom problemu. I što je najveći problem gospodine ministre nije mi jasno više u kojoj funkciji vi kad predlažete, a kad gospodin Mrsić. Zadnji put praktički identičan zakon predlagatelj je bio gospodin Mrsić. Međutim, ja sam siguran da vi nećete si dozvoliti taj luksuz da kažete što je on zadnji put tu rekao u Hrvatskom saboru da neće biti smanjenja plaća. I 15 dana iza toga plaće se smanjuju 3%. Dakle, ovo je jedan problem koji fali jedan podatak ustvari da bi bili vjerodostojni, a da kažete koliko ćete vi sa ovim smanjenjem ušparati. Ne sa ovih 100-njak i nešto ljudi nego ukupno za sve zaposlene državne službenike i javne s obzirom da više čovjek ne zna što se događa sa plaćama u prosvjeti. Ministar prosvjete govori jedno, ministar Mrsić govori drugo, hrvatskoj javnosti kažete što ste uopće učinili sa plaćama? Radi se o 240 tisuća ljudi, radi se o masi sredstava bruto plaća negdje po prilici oko 28 milijardi, 21 milijarda i 800, 900 u državnom proračunu, zato jer najveći dio plaća u zdravstvu se isplaćuje preko bolnica i nije sastavni dio državnog proračuna ali sve skupa negdje oko 28 milijardi. Dakle, 3% smanjenja na bruto od 28 milijardi je negdje to je 850 milijuna. A u prijedlogu proračuna ste rekli da ćete ušparat na plaćama milijardu i 700. E sad, gdje ćete naći tih dodatnih 850 milijuna kuna? Ili koji zakon ćete napraviti jer gledajte ovo nije tema s kojom se bilo tko može igrati u Hrvatskoj. Jer vi nemojte zaboravili da uz ovo smanjenje plaća od 3% i u međuvremenu otišao PDV za 8,7% gore, ne za 2% …/Govornik se ne razumije./… nego za 8,7% gore. Otišla je struja 20% gore, otišlo je grijanje i plin 37% gore i vi kad zbrojite ovo smanjenje plaća, kad zbrojite povećanje PDV, kad zbrojite povećanje cijene energenata koju htjeli mi ili ne htjeli priznati

I to je činjenica od koje vi naprosto ne možete pobjeći i ne možemo kroz ovakva dva zakončića i kroz jednu uredbu koju je donesla Vlada zanemariti notorne činjenice, notorne činjenice. Jer vi sa ovim 750 milijuna niste pomogli državni proračun, ali ste poslali jednu užasno lošu poruku i u nizu loših, deprimirajućih, depresijskih poruka poslali ste još jednu. Jer o tome da li bi bio deficit državnog proračuna za 850 milijuna veći to vam je negdje 0,25, 0,26%, ni jedna rejting agencija ne bi napravila ništa isto kao što vam ni jedna rejting agencija neće zapljeskati za ovo smanjenje plaća od 3% jer to nije sustavno rješenje problema. ako želite da vam rejting agencije, da vam međunarodne financijske institucije priznaju nešto, onda morate napravit strukturnu reformu, strukturnu reformu koja će djelovati na masu sredstava za plaće. Gledajte, imate gotov Zakon o platnim razredima, s ovih 3% smanjenja ovoga koeficijenta ste došli na prijepor koji je bio prije 3 godine za sindikatima i kad nisu htjeli pristati za 0,2% startnu osnovicu. Da su tada pristali i pristali na platne razreda garantiram da bi danas svi državni službenici i javni službenici puno, puno bolje stajali. Dakle, ono što želim reći u ime kluba HDZ-a, što želim reći kao ministar koji je dugi niz godina vodio vrlo teške, pa nekad i pomalo ružne razgovore sa sindikatima. Ja sam danas u potpunosti na strani sindikata, znate zašto? Zato što je ovo sustavno ne rješava ništa, ovo nije sustavna mjera i onaj ko se bavi financijama, i ko se bavi javnim financijama ne može podržat ovako nešto, Ne može podržat ovako nešto. Mi konačno u Hrvatskoj moramo govoriti o masi sredstava za plaće i reći ćemo da možemo izdvojit toliko i toliko i u sklopi te mase napraviti prijelaz koji djeluje prema svakome. Jer gledajte ovdje je jedna vrlo opasna stvar, smanjenje plaće državnim revizorima, ja njih ne smatram da su oni puno važniji i puno bolji od svih, ali mi se ovdje vrlo često pozivamo na njih i govorimo o iznosima od nekoliko stotina ili milijardi kuna gdje bi oni trebali vršiti kontrolu. To su školovani ljudi, ima ih malo u RH kao što i u mnogim ministarstvima ima posebno stručnjaka, ajmo govoriti za nekadašnje svoje ministarstvo, ima stručnjaka gdje vi naprosto ih u Hrvatskoj ne možete naći. Ljudi koji naprosto ne znaju radit taj posao, zna njih 15 ili 20 radit taj posao u bivšem Deviznom inspektoratu ili u Uredu za sprječavanje pranja novca itd. I ti ljudi ako odu državna služba izgubila je strašno puno. I nije dobro, kolega Bauk, gospodine ministre da predlažemo ovakve zakone iz jednostavnog razloga što ovaj problem nije star 1 dan, govori od 10. mjeseca 2008. godine bez obzira što stalno s lijeve strane čujemo priču, niste htjeli da priznate da postoji kriza. Ako neko predlaže da se zamrzne proračun, zar to nije jasna poruka kriza je u državi? Samo ne možete si dozvoliti da hodate sa urlafonom po Hrvatskoj i vičete kriza, pa ispraznite banke i onda napravite totalni show. Ali ovaj problem o kojemu se u Hrvatskoj govori od 10. mjeseca 2008. godine., o kojem se 3 godine sustavno radilo. I još ovdje da nešto kažem, i zbog zapisnika, a i zbog hrvatske javnosti, ovo je sustav jedinstvenog obračuna plaća, to je sustav koji je napravljen, to je sustav koji Ministarstvo financija napravilo prije 2 godine. Samo ga je trebalo završiti i trebalo je početi obračun plaća. Zna se zbog čega, dobro zbog čega je napravljen, šta je taj sustav treba donijeti. I isto tako prvi puta u ovih 5 kriznih godina se dogodilo da državni službenici i namještenici nisu dobili plaću na vrijeme. Ovdje su nekada ministri HDZ-a, i predsjednik i predsjednica Vlade bili ismijavani kad su govorili da plaće i mirovine se isplaćuju na vrijeme. vidite došlo vrijeme kad se plaće i mirovine ne isplaćuju na vrijeme, a mi se danas ne smijemo tome, jer znamo u kakva je situacija, želimo pomoći i zato i rasprava kolege Mlakara i moja ide u smjeru, al nije nikakav hitni postupak, jer vi ste ovo predvidjeli u proračunu, predvidjeli ste milijardu i sedamsto milijuna kuna manje za plaće i to vam je bilo rečeno ovdje u trenutku kad su se donosile plaće. I možemo si predbacivati lopticu kako god hoćemo, međutim Hrvatska bez strukturnih reformi neće riješiti svoje fiskalne probleme, nikakvo umjetno fiksiranje deficita, deficit je u ovom trenutku isključivo fiksiran sa poreznim opterećenjem s ničim drugim. Da niste izvršili poreznu presiju kako ste izvršili na hrvatske građane deficit bi bio oho ho gori. I druga stvar, sve su investicije maknute iz državnog proračuna. I danas iz državnog proračuna nemate praktički uopće investicija. I danas situacija zbog nečinjenja, a mogli ste to učiniti jer ste imali strašan vjetar u leđa prije 15 mjeseci kad ste došli na vlast, je daleko govore. Danas već možemo govoriti o preko 90% zadanosti državnog proračuna gdje se ne može uopće utjecat na rashodovnu stranu bez diranja određenih prava. Dakle, taj iznos se povećao za 15 postotnih poena, za 15 postotnih poena jer ste poljoprivrednicima već skresali za milijardu i sedamsto milijuna kuna njihovu rashodovnu stranu. Dakle, ovo je jedna tema koja zaslužuje široku raspravu, pa čak možda i jedan politički, gospodarsko, socijalni konsenzus jer bez toga ćemo do toga kolegice i kolege da u državnoj upravi nažalost sva kvaliteta će nam otići. U ovome trenutku kad javni sektor počne bujati on će iz državne uprave uzeti sve ono što vrijedi, uzet će nam ljude koje smo školovali, kojima smo omogući da kontaktiraju i rade sa međunarodnim financijskim institucijama i ostat ćemo bez njih. Ja to ovdje odgovorno govorim tu sjedi kolega koji je nekada bio prisutan na određenim sastancima i dobro zna kakvi su moji stavovi bili i mislim da imam punu moralnu, ljudsku i političku ovoga hrabrosti reći ovo ovdje jer o ovom se govorio ne jedanput za ovom govornicom i kolegice i kolege ovo uopće nije smiješno. Ovo je itekako ozbiljna tema i od nje ne treba bježati. Radi se o sudbini 240 tisuća Ovo je lomljenje preko koljena koje neće donest ništa dobroga. Tako se isto smanjili doprinos za dva posto. Od njega jedino korist ima državni proračun jer su mu troškovi plaća 500 milijuna manje. Privatni sektor od tih 2% nema nikakve koristi smanjenja jer se i sa određenim promjenama, izmjenama PDV-a i poreza na dohodak opteretili tri puta više. Prema tome gospodine ministre mi ovakav prijedlog zakona nažalost ne možemo podržati i mislim da vam polako već pješčani sat ističe što se tiče rashodovne strane proračuna s ovime je nećete riješiti. **Stazić, Nenad (SDP)** Sad ćemo čuti raspravu u ime kluba SDP-a. Iznijet će je poštovani kolega Ivo Jelušić. Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege odmaklo je vrijeme ali kao što vidimo ova tema je interesantna i ozbiljna bez obzira na ovo odmaklo vrijeme. Ja inače ne idem spavati prije jedan, dva sata. Ja bih mogao, ali žao mi je zbog onih koji idu ranije spavati prije su kao i stručne službe koje moraju ovdje zbog nas sjediti. Kao što je ministar Bauk o ovoj stvari je početak, nastavak onog što je započela Vlada kroz svoje odluke, kojim je odlukama de facto su plaće smanjenje tri i nama dužnosnicima, dakle svim dužnosnicima i svim ostalim osim ovih kategorija koje su u ovom dijelu zakona navedene. Kao što je netko reče malo prije 70-tak ljudi ali ustvari time završila proces ili posao oko smanjenja 3% smanjenja plaća svima. Ovo je završni dio toga. Meni je doduše evo možda malo žao nije tako regulirano da i ove plaće dužnosnika nas dođu ovdje pred Saborom, to je na Vladi riješeno pa da vidim dal bi onda bili protiv toga. Vjerojatno, molim da mi se ne dobacuje iz kluba. Da li bili za to ili protiv toga. Dakle svi osim obrazovanja kao što nam je poznato imat će tri posto manje plaće i sada i danas ovdje a inače u ovim zadnjih desetak dana, 15, 20 koliko se raspravlja oko toga, velika rasprava oko toga jel to treba, ne treba, napadaju s jedne i s druge strane itd. I ja se zaista pitam o čemu se tu zapravo radi. I večeras smo čuli s pravom da govorimo o reformama i potrebi reformi. Pa i u ovom djelu oko reforme državne uprave jedan od segmenata reforme državne uprave je to da ona manje košta i s aspekta plaća. Prema tome, ja molim da mi se ne dobacuje po drugi puta. Ili da ja sačekam da vi izgovorite svoje pa da ja nastavim. Nisam ja nervozan nego me ometate. Dakle jedan od elemenata je ušteda pa i na plaćama i ostalim segmentima uprave. Uštediti možete na dva načina. Ako radite reformu pa ljude prebacite iz jednog Ministarstva u drugo iz službe u službu, opet su na državnim jaslama. Kako možete uštedjeti? Ili da smanjite broj zaposlenih ili da smanjite plaće. Između dvije varente da smanjite broj zaposlenih ili da smanjite plaće ja mislim da je socijalno odgovorniji ili bolje da svima smanji 3% nego da 50 ili 100 tisuća ostane ili 20 tisuća ili 10 tisuća ili 5 tisuća mada i 100 ljudi ostane potpuno bez ikakve plaće. Naravno trebaju ostati bez plaće oni koji svoj posao ne rade dobro i koji ne rade i koji zbog toga trebaju izgubiti posao ali ne zbog toga što treba smanjiti troškove. I zato ja mislim da je ovo daleko bolja mjera nego da se sada kaže ajmo 3% smanjiti broj zaposlenih. To je drugo rješenje. Ovo je u svakom slučaju bolje. S druge strane sve ove jadikovke kako je to nije socijalna mjera itd. mi dijelimo sudbinu gospodarstva ove države, u realnom sektoru, u gospodarstvu, otkad je kriza krenula 150 tisuća ljudi je izgubilo posao iz državne uprave nitko zbog toga. Nitko nije dobio otkaz zato što nema para. U gospodarstvu je to doživjelo 150 tisuća ljudi. Prema tome ovo je na tek dijelom podjela kako da onih koji su u realnom gospodarstvu. A koliko ih je izgubilo posao? Vidjeli smo. A koliko su plaće tek smanjene tim ljudima u gospodarstvu? To nitko čak ni ne zna. Tamo se plaće svaki dan smanjuju i nikom ništa. Tu se ne javljaju ni sindikati ni stranke itd. dakle tamo kad se smanji plaća nikom ništa al kad je riječ o državnoj upravi onda se svi dignu na zadnje noge. Prema tome ja sam za to da budemo solidarni što je imanentno jel socijaldemokraciji prema tome ako gospodarstvo nije dobro i ako radnicima i zaposlenima u gospodarstvu nije dobro, a zašto bi u državnoj upravi zaštićeni i privilegirani. Idemo dijeliti tu sudbinu. I na kraju ako smo za reforme i ako smo za bolne rezove onda to mora se osjetiti. To mora se osjetiti i na džepovima. Mi smo mogli proći bez ovoga. Kolega Šuker je spominjao deficit. mi smo mogli proć bez ove mjere da nismo išli na smanjenje deficita, da smo ostavili deficit 15 milijardi a ne 10 milijardi kao što je to sada. Kao što je bio u vrijeme HDZ-e Vlade pa uzeli još dodatne 5 milijarde ne bi se morale smanjiti nikome plaće nego smo mogli još povećati pa podijeliti to po plaće pa povećati potrošnju. Prema tome ovo je nažalost nužna mjera ali mjera koja ustvari rekao bih usuglašena sa stanjem u gospodarstvu koje traje već par godina jer tamo ljudi i ostaju bez posla i imaju manje plaće i svaki dan se smanjuju plaće pa mogu i nama koji radimo u državnom sektoru i koje to gospodarstvo sve nas na neki način i uzdržava. Hvala Na ovo izlaganje replikama ustaju dvojica kolega. Najprije Davorin Mlakar. **Mlakar, Davorin (HDZ)** Kolega Jelušić, ja mislim da ste vi imali najbolju namjeru ali želim vas ispraviti jer je jedna vaša teza koja je teško provjerljiva naravno kada bi se razgovaralo o dužnosničkim primanjima odnosno plaćama onda bi se pitali da li se bi mi na isti način suprotstavili rješenjima kao što to sada činimo. Pa ću vas samo podsjetiti prije tri tjedna Vlada je došla, a to je bio moj motiv zašto sam govorio o sustavnim rješenjima i proglasila neke dotadašnje državne službenike prvo dužnosnicima a onda im digla koeficijente za obračun plaće tako da je najviši bio 5,70. je najviši bio 5,70. Ravnatelj HZZO-a pa slijedom toga oni ispod njega. Tada sam se bunio i protiv tog povećanja, tim više sada još više sumnjam u to povećanje plaća i prijenos u dužnosnike nakon što onda idemo da s 3% svima smanjimo plaće. Koja Vlada se sjeti tako pametne stvari da tri tjedna prije nego što smanjuje plaće podigne jednoj maloj kategoriji ljudi plaće ustvari zaslužene, obrazloženjima koja su i tada bila nesuvisla kao i sada kako ćemo sustavno rješavati linearno smanjivanje plaća svima? To nisu dobre mjere i to je ono protiv čega smo se mi bunili. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Ivo Jelušić. Pa kolega Mlakar jedno je smanjenje plaća, a drugo je korekcija koeficijenata. Kada smanjujete plaću 3% svima smanjujete zato što novaca ima ili nema, a kada nekome korigirate koeficijent korigirate zato što njegov rad možda nije bio podcijenjen u odnosu na prijašnji koeficijent u odnosu na nekog drugog kolegu koji ima isti koeficijent ili niži a to ne zaslužuje. Prema tome tu je bila samo korekcija određenih koeficijenata što nema veze sa smanjenjem plaća. Uostalom o tome smo već razgovarali u ovom Saboru i to na koncu konca 2 ili 3 ili 5 ljudi ne utječe na proračun u tom dijelu da bi to moglo utjecati na smanjenje plaće i da bi utjecalo na proračun. Riječ je naprosto bila o korekciji nekih ljudi koji nisu bili ajde da kažem čiji je posao bio podcijenjen u odnosu na neke druge, ništa drugo. Čut ćemo sada repliku Ivana Šukera. i ne isplaćujete božićnicu i regres to vam je 600 i još nešto milijuna kuna. 560 milijuna manje plaćate zdravstveni doprinos i to vam je već preko 5,5 milijardi kuna, a smanjili ste deficit za 4,5 milijarde. Prema tome nemojmo govoriti o nečemu što, a da ne govorim o smanjenju investicija. Pa sve investicije praktički u školstvu i zdravstvu su stale. A druga stvar, kolega Jelušić ja sada ne mogu shvatiti jesam li ja vas loše čuo nešto pa plaće su praktički smanjene svima za 3% osim prosvjeti gdje dragom Bogu nije jasno što se dogodilo za plaće, znači radi se o smanjenju plaća 3% i nama svima tu, a isto tako i za negdje oko 180 tisuća zaposlenih u državnim i u javnim službama. Dakle prije svega u zdravstvu i kulturi koji spadaju u javne službe. I ne možete reći da smanjenje koeficijenta nije smanjene plaće za milog Boga. Koeficijent je vrednovanje plaće prema stručnoj spremi i složenosti posla, a na taj koeficijent se daju posebni podaci zbog neke posebne složenosti. Pa trebali bi znati što predstavlja koeficijent. A osnovica vam je inače da kada već to hoćete da vam kažem, iz nekakvog izračuna koji je parametar nekakva prosječna plaća ili nešto drugo i temeljem toga dođete do osnovice temeljem koje se isplaćuju plaće svih onih koji se plaćaju iz državnog proračuna, a isto tako temeljem te proračunske osnovice se isplaćuju i određene naknade. Prema tome koeficijent vam je temeljna stvar za izračun plaća, ona je temeljna. Znači koeficijent od 0,90 za srednju stručnu spremu je njen start, a ono što se dodaje na taj koeficijent zbog složenosti je isto tako regulirano nekim zakonom. Ali reći da su se smanjili koeficijenti zbog toga da se opravda što neko radi bolje ili lošije

Plaće se naravno mogu smanjiti tako što smanjiš osnovicu kao što se za neke čini ili što smanjiš koeficijent kao za drugu grupaciju čini. I to se čini. Ali je cilj da se smanji ukupna masa plaće za 3% i što je napravljeno. Ono o čemu sam ja govorio a odnosilo se na repliku kolegi Mlakaru, dakle povećanjem samo dijelu dužnosnika koeficijenta nije bilo u funkciji smanjenja ili povećanja plaća nego izniveliranja njihove vrijednosti i njihovog rada. Ja sam o tome govorio da to povećanje ili sutra kada bi nekom smanjili koeficijent zato što smatramo da njegov posao koji on izvršava manje vrijedi nije zbog toga da uštediš ili zbog smanjenja plaća. Naravno da se koeficijentima … za cijelu grupaciju smanjujete koeficijente onda smanjujete svima. Ono je bilo samo niveliranje vi to razumijete. A inače oko deficita ja znam da vi to ne želite čuti ali naprosto deficit je manji za 5 milijardi sa 15 na 10 milijardi. To što smo još na nekim drugim stvarima uštedili to je dobro, to što smo napravili … bolje ubrali poreza da pri tom nismo povećali nijednu stopu poreznu za gospodarstvo nismo povećali, za gospodarstvo nijednu poreznu stopu nismo povećali ali smo bolju naplatu napravili. PDV je porezno kao što vi znate ili ne znate neutralno za gospodarstvo, to nije trošak gospodarstva. PDV nije trošak gospodarstvu za razliku od drugih poreza koji su trošak. Vi to valjda ćete shvatiti nakon toliko godina bavljenja financijama.

E sada imam izazov kako da ne izazovem gospodina Šukera na repliku jer je rekao da neće replicirati, a ja ne mogu na dvije stvari. Kao što sam na kraju u prošloj raspravi rekao da je sutra sutra na sjednici Vlade zakon i obnovi i ostali tako mogu sada reći da je sutra na sjednici Vlade rebalans državnog proračuna, pa će onda biti prilike o o još širem izlaganju sve ovo što ste rekli još biti prilike bolje obrazložiti samo što će onda biti ministar financija s druge strane koji će onda u jednoj raspravi moći kompetentnije odgovoriti u tom dijelu od mene pa se neću uopće upuštati u to što vidim da je ocijenjeno kao dosta pametan potez. Što se tiče Zakona o plaćama državnih službenika, on je bio na raspravi u Saboru 2000 i neke osme ili desete godine u prvom čitanju, nije došao u drugo čitanja a iste rasprave koje su se tada vodile sa sindikatima vode se i danas. Ostalo je pitanje dakle dvije stvari, 0,5% po godini staža za minuli rad i da li će ocjena utjecati na visinu plaće ili neće. Ali on bi u tom dijelu trebao biti financijski neutralan jer se sve ono što bi imalo posljedice na ukupan iznos rješava osnovicom, da ne elaboriram ovaj dio koji ste vi rekli. Što se tiče centraliziranog obračuna plaća dakle on je uveden, odnosno predviđen Zakonom o registru zaposlenih u javnom sektoru iz 2011. godine. Zaposlenici javnog sektora su popisan i onda se na tome bilo stalo, dakle ono što smo mi napravili je da smo pokušali i evo za prošli mjesec i uspjeli da jedan dio državnih službenika primi plaću preko centraliziranog obračuna. Ovo kašnjenje plaća nije imao svoj financijski nego čisti tehnički učinak i to se već vidi da je ovaj mjesec kada su svi podaci za tu skupinu službenika stavljeni stavljeni u registar i kada je temeljem toga FINA obračunavala plaće vidjelo se da već drugi mjesec nema nikakvog kašnjenja. I mi ćemo sukcesivni pokušati centralizirani obračun plaća proširiti najprije na sve državne službenike, a onda krenuti na na javne službe, na agencije, na zdravstvo, školstvo i sve one što treba. I evo, da ne izazivam dalje raspravu, ovaj zakon točno ste rekli odnosi se na nekoliko desetaka ili na stotinjak

osmom točkom dnevnog reda. Hvala lijepa. Laku noć.